točku. - Prijedlog Nacionalne strategije kemijske sigurnosti, Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Na temelju članka 59. Zakona o kemikalijama Vlada je podnijela ovaj prijedlog. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi gospodin Ante Zvonimir Golem. Izvolite. te prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama koji je donio ovaj Visoki dom pred vama se nalazi i Prijedlog nacionalne strategije kemijske sigurnosti. Projekt izrade Nacionalne strategije kemijske sigurnosti ostvaren je u okviru međudržavnog ugovora između švedskog fonda za institucionalnu potporu i Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske. S obzirom da je kemijska sigurnost u nadležnosti nekoliko resora državne uprave te je uočeno da postoje određeni nedostaci vezano za sustav koordinacije tijela za nadležnost te provedbu temeljnih postavki pravne stečevine Europska komisija je preporučila izradu jedne ovakve strategije kojom bi se definirali ciljevi i uklonili uočeni nedostaci. Ujedno je postojanje ovakve strategije i jedna temeljna podloga za dobivanje dvogodišnjeg IPA predpristupnog projekta kojim bi se financirali ciljevi i mjere potrebne za izgradnju integriranog učinkovitog i racionalnog sustava sigurnog upravljanja kemikalijama sukladno propisima i praksom u U radnoj skupini za izradu ove nacionalne strategije praktički su sudjelovali svi resori, Vladini resori i drugi u društvu kao što su Hrvatski zavod za toksikologiju, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatski zavod za medicinu rada i Hrvatska gospodarska komora jer osnovni cilj Nacionalne strategije kemijske sigurnosti je da na temelju opsežne analize i ocjene stanja kemijske sigurnosti utvrdi glavne strateške pravce i mjere za uspostavu učinkovitog dinamičkog integriranog sustava kemijske sigurnosti koji će u potpunosti biti usuglašen i sa zakonodavstvom i praksom Isto tako, ova strategija ima za cilj pripremiti nadležna tijela državne uprave uključujući inspekcijska tijela te kemijsku industriju posebno u vezi sa izazovima u području novog kemijskog zakonodavstva uredbe Rich a za koju je provedbu uredbe Rich ovaj Visoki dom ove godine donio i Zakon o provedbi uredbe Rich. To je uredba, dakle samo da podsjetim Europskog parlamenta i Vijeća Europske zajednice koja predstavlja europski pravni okvir za reguliranje i stavljanje na tržište i korištenje kemikalija te se iste ne mogu stavljati na tržište ukoliko nisu registrirane u Europskoj agenciji za kemikalije koja se nalazi u Helsinkiu. Uredba također racionalizira postojeći broj direktiva i uredbi koje reguliraju područje kemikalija a koje na području dakle Europske unije do sada bilo oko četrdesetak i zamjenjuje ih jedinstvenim sustavom. Svrha Nacionalne strategije kemijske sigurnosti je da kroz međuresorsku suradnju a posebno kroz koordiniranu inspekcijsku suradnju temeljem Sporazuma o suradnji i inspekciji tijela u području zaštite okoliša utvrdi razvitak svih aspekata zaštite zdravlja i okoliša od štetnih učinaka uz odgovarajuću nadogradnju postojećih sustava zaštite kao što su opća zaštita od opasnih kemikalija, zaštita po zdravlje štetnih kemikalija u proizvodima za ljudsku upotrebu, zaštita po zdravlje štetnih kemikalija u okolišu te izgradnji sustava prevencije pripravnosti i odgovora na nesreće s kemikalijama. Na temelju pregleda i ocjene stanja u zakonodavstvu, provedbi postojećeg informatičkog sustava, postojećeg sustava informiranja javnosti strategijom se definira i predlaže poduzimanje potrebnih mjera i suradnja među …/Govornik se ne razumije./… tijelima a koje treba reći da je do sada nedostajala. Poimanje kemijske sigurnosti slijedi definiciju Internacionalnog programa kemijske sigurnosti. Da kemijska sigurnost predstavlja upravljanje i prevenciju od štetnih učinaka kemikalija na čovjeka i okoliš koji mogu biti uzrokovani kratkotrajnom ili dugotrajnom izloženosti kemikalijama u proizvodnji, skladištenju, prijevozu te korištenju i odlaganju kemikalija. Određeni dio mjera odnosno aktivnosti koje su predviđene ovom strategijom već su i provedene. Do 1. lipnja 2008. godine uspostavljena je službena pomoć korisnicima tz. Help desk vezano za uredbu Rich što je jedan od ciljeva ove strategije je na službenim internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi uspostavio se link koji sadrži osnovne podatke o uredbi Rich i obvezama koje iz nje proizlaze, te je odgovore na 15 upita uglavnom predstavnika kemijske industrije. 11. lipnja ove godine Ministarstvo zdravstva organiziralo je stručni skup vezano za primjedbu uredbe Rich na kojoj su uz predstavnike Ministarstva zdravstva sudjelovali i predstavnici sanitarne inspekcije iz ureda državne uprave u županijama i predstavnici Hrvatske gospodarske komore te predstavnici kemijske industrije koji izvoze kemikalije u Europsku uniju. Ovom strategijom izvršena je također i analiza postojećeg stanja te su utvrđene mjere koje je potrebno poduzimati, a pogotovo u dijelu po poglavljima pravne stečevine koja se nalazi u pet poglavljima. poglavlje 1 – Sloboda protoka roba, poglavlje 12 – Sigurnost hrane i fito sanitarna politika, poglavlje 14 – Prometna politika, poglavlje 27 – Okoliš i poglavlje 28 – Sigurnost potrošača i zdravlje. Takva je strategija pokrila područje od kemikalija koje se koriste u industriji, kemikalija u hrani, vodi za piće, predmetima opće uporabe u okolišu pa do otpada te prevenciji, pripravnosti, intervenciji kod nesreća. U okviru Programa predpristupne pomoći prepoznata je važnost uspostave sustava kemijske sigurnosti tako da je IPA 2007. kemijska sigurnost izabran kao prioritetan projekt koji će ući u provedbu tijekom 2008. godine a sama strategija je preduvjet i podloga za početak navedenog projekta.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 Hvala lijepa. Štovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je raspravljao o Prijedlogu strategije kao matično radno tijelo. Kao što je predstavnik predlagatelja istaknuo u uvodnom obrazloženju na izlaganju pred odborom Republika Hrvatska do danas nije izradila i usvojila Nacionalnu strategiju kemijske sigurnosti niti je uspostavljen nacionalni integrirani sustav sigurnog upravljanja kemikalijama. Međutim, niz zakonskih propisa vezanih uz zaštitu od štetnih učinaka kemikalija u hrani, vodi za piće i zraku, primjereno su pokrili to područje kemijske sigurnosti i pokazali da se kemijska sigurnost u Republici Hrvatskoj uvijek nalazila u žiži pažnje i uvijek joj je polagana posebna pažnja. Nakon donošenja Zakona o kemikalijama 2005. kojim je nadležnost nad zaštitom ljudskog zdravlja i okoliša od opasnih kemikalija izmještena u Ministarstvo nadležno za zdravstvo gospodarski interes podređen je zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša. Većina zakona koji su važni za sustav kemijske sigurnosti usvojenih tijelom 2007. godine kao posljedica procesa prijenosa i usklađivanja sa direktivama i odredbama unaprijedili su nacionalni sustav sigurnog upravljanja kemikalijama a istovremeno uslijed podijeljene nadležnosti između više ministarstava, poteškoća u njihovoj horizontalnoj i vertikalnoj međusobnoj suradnji, pa i zakonodavnim nedorečenostima nužno je izraditi prijedlog za kvalitetan integrirani program za uspostavu učinkovitog sustava kemijske sigurnosti. Predložena nacionalna strategija je podloga za uspostavu takvog sustava u Republici Hrvatskoj sukladnog s propisima i praksom Tijekom rasprave članovi odbora su ocijenili da strategija sadrži sveobuhvatnu analizu postojećeg stanja sa utvrđenim mjerama koje treba poduzeti i ciljevima koji se trebaju postići radi uspostave učinkovitog i racionalnog sustava sigurnog upravljanja kemikalijama u Republici Hrvatskoj. Već tijekom Domovinskog rata kako je istaknuto postavljeni su temelji zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od štetnih utjecaja kemikalija. U sklopu toksikološke službe glavnog sanitetskog stožera, kroz organizaciju pripravnosti u slučaju namjernog korištenja kemikalija u ratne svrhe. Kao pravni slijednik toksikološke službe glavnog stožera saniteta Zakonom je utemeljen Hrvatski zavod za toksikologiju, a po mišljenju članova odbora nacionalna strategija će putem međuresorske suradnje utvrditi ravnomjeran razvitak svih oblika zaštite zdravlja i okoliša od štetnih učinaka, kemikalija, uz nadogradnju već postojećih sustava zaštite. Primarni cilj sigurnog upravljanja kemikalijama prvenstveno treba biti zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od štetnih učinaka brojnih kemikalija. Nadalje, u raspravi je upozoreno da je nužno temeljem ove strategije utvrditi akcijski plan provedbe sa naznačenim rokovima i nositeljima pojedinih aktivnosti a potrebno je i uspostaviti jedinstveni registar svih opasnih kemikalija uz osnivanje jedinstvenog ovlaštenog laboratorija za ispitivanje raznih štetnih kemikalija. Hrvatski zavod za toksikologiju po mišljenju članova odbora kao stručna neupitna ustanova sa dugogodišnjim iskustvom u ovom području potrebno je organizacijski ojačati i imenovati kao nadležno tijelo za međuresorsku suradnju i koordinaciju u području zaštite od štetnih učinaka kemikalija. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje i prihvaćanje Nacionalne strategije kemijske sigurnosti. **Bebić, U ime kluba HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika HSS-a podržati će donošenje Nacionalne strategije kemijske sigurnosti. To je izuzetno važno zbog toga što Republika Hrvatska do danas još uvijek nije uspostavila nacionalni integrirani sustav sigurnog upravljanja kemikalijama koji bi osigurao učinkovito upravljanje i koordinaciju između različitih resora koji su nadležni za aktivnosti koje se trebaju provodi na ovom području. Stoga smatramo da Nacionalna strategija kemijske sigurnosti predstavlja izuzetno važan instrument za horizontalno povezivanje različitih zakonskih propisa i učinkovito povezivanje provedbenih nadležnosti. Kako se kemikalije nalaze svugdje, neovisno da li su biološki, esencijalne, neutralne ili štetne po zdravlje, zaključeno je da se odgovornost za različite aspekte zaštite ljudskog zdravlja, od mogućih štetnih učinaka kemikalija nalazi u nadležnosti različitih resora. U izradi ove strategije poštivana su osnovna načela koje je Republika Hrvatska prihvatila kao članica Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih institucija odnosno koje je prihvatila kao potpisnica konvencija i protokola te međunarodnih ugovora. Uspješna prevencija

u okviru programa predpristupne pomoći prepoznata važnost uspostave sustava kemijske sigurnosti i dakle u programu IPA 2007. kemijska sigurnost, to je izabrano kao prioritetan projekt koji će ući u provedbu tijekom ove godine a pomoći će u realizaciji ključnih mjera strategije. Zasigurno možemo reći da je ovo područje izuzetno kompleksno, nalazi se u nadležnosti različitih institucija i to zasigurno nalaže i intenzivno i učinkovitu međuresorsku suradnju. Također želimo istaknuti da je najvažnije osigurati čvrste mehanizme nadzora i kontrole, a to znači adekvatne inspekcijske službe i laboratorije što još uvijek Paracelzusova definicija otrova prema kojoj je sve otrov i samo ovisi o dozi, znači da je vrlo teško jasno razgraničiti opasne kemikalije od neopasnih, jer toksični učinak ovisi prvenstveno o količini i vremenu unosa. Klasično je zakonodavstvo koje se prvenstveno bavilo zaštitom od kemikalija koje se koriste kao otrovi, naravno evoluiralo tijekom vremena, u temeljni zakonski okvir koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš od opasnih kemikalija, kemikalija, tvari i pripravaka. Taj pristup zaštiti od opasnih kemikalija imao je brojne nedostatke, primjerice razlikovanje tzv. starih od novih tvari pa su se ispitivanja i ograničenja odnosila samo na nove tvari, dok većina od gotovo 100 tisuća starih tvari na tržištu nije prošla odgovarajuću mjeru ispitivanja i ocjenu opasnosti. Puno vremena i sredstava trošilo se na ponavljanje procedure i ocjena na razini svake od država što je kemijskoj industriji stvaralo nepotrebne troškove bez većeg efekta i upravo je državni tajnik naglasio da najveći broj upita i primjedbi stiže iz sektora kemijske industrije. Vrlo je teško bilo pratiti sudbinu određene tvari jednom kada je bila registrirana i ušla u lanac daljnje proizvodnje, pripravaka i različitih proizvoda. Zbog toga je nakon 10 godina istraživanja i pregovora između Europske komisije i država članica, stručnjaka i industrije došlo do uspostave novog pravnog okvira zaštite ljudskog zdravlja i okoliša poznatog kao Rich. Obzirom da trenutačno u Republici Hrvatskoj nema ovlaštenih ispitnih laboratorija za ispitivanje opasnih kemikalija, mi u HSS-u smatramo da je potrebno hitno izvršiti ovlašćivanje tih laboratorija u skladu s načelima dobre laboratorijske prakse. Želim se posebno osvrnuti na dva segmenta a to je ispitivanje hrane, ispitivanje vode za piće naravno sa aspekta štetnih tvari koje se mogu naći posebno kad govorimo o otrovima i kemikalijama. Zakonom o hrani je uređeno osnivanje djelatnosti i uloga Hrvatske agencije za hranu. Središnja uloga agencije je procjena rizika po zdravlje ljudi. Temeljem Zakona o akreditaciji osnovano je akreditacijsko tijelo, Hrvatska akreditacijska agencija 2005. godine, a do sad su u Hrvatskoj samo 3 laboratorija akreditirana koji se bave analizom namirnica. Dakle u, treba jasno priznati da u Hrvatskoj ne postoji usklađeni plan nadzora i trenutačno se ne provodi usklađeni plan praćenja vezan uz prehrambene proizvode. Ne postoji plan praćenja sastavljen na temelju rezultata sustava nadzora i smatramo u HSS-u da je to prioritetni zadatak koji treba izvršiti. Nedostaje jedinstveno tijelo koje bi se bavilo uvjetima koji moraju ispunjavati službeni laboratoriji i ovlašćivanjem tih laboratorija zbog čega postoji slaba koordinacija analitičkih kontrolnih aktivnosti a nije niti uspostavljena mreža službenih laboratorija koji obavljaju analize hrane, životinjskog i neživotinjskog podrijetla te nije predviđeno da područni laboratoriji budu specijalizirani za pojedine poslove. Znači to smatramo da treba promijeniti. Ovlašćivanje u skladu sa europskim normama započelo je za samo nekoliko laboratorija koji su počeli sudjelovati u međulaboratorijskim provjerama. Postupci kontrole kvalitete ispitivanja, standardne metode ili metode unutarnje validacije i općenito upravljanje kvalitetom ispitnih laboratorija primjenjuje se tek djelomično kod nas ili se uopće ne primjenjuje a nisu uvedeni programi međulaboratorijskih mjerenja. Isto tako mi u HSS-u upozoravamo već duže vremena da je potrebno akreditirati laboratorij za ispitivanje genetski modificiranih organizama. Imamo zakonodavstvo, imamo zaključke Hrvatskog sabora prema kojima je zabranjeno ispuštanje živih genetski modificiranih organizama u okoliš, sjetva takvog sjemena, a proizvodi koji sadrže GMO sastojke moraju biti označeni. Da bi se takvi proizvodi mogli ispitivati odnosno da bi mogli imati određene dokazne postupke potrebno je hitno akreditirati laboratorij za i očekujemo da će to biti tako i napravljeno. Dakle čini se iz svega ovog što sam rekla da laboratoriji ipak predstavljaju ozbiljan problem zbog toga što ih još uvijek nemamo u dovoljnoj mjeri akreditiranih a od njih ustvari počinje analiza i utvrđivanje što zapravo građani Republike Hrvatske jedu jer mislim da je važno da i građani i naravno potrošači znaju kakva hrana se nalazi u u trgovinama, na policama i na kraju krajeva na njihovim stolovima. Pak s druge strane možemo govoriti o problemu utvrđivanja kemikalija u vodi za piće. Sustav za provođenje Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće nije u potpunosti uspostavljen. To se prije svega odnosi na lokalne vodovode koji opskrbljuju više od 50 osoba koje nisu u uređenom sustavu javne vodoopskrbe. Ako se prisjetimo proteklih mjeseci incidenata koji su se događali u Petrinji i u Slavonskom Brodu postavlja se pitanje zbog različitih razina upravljanja i nadležnosti tko je odgovoran zašto građani grada Petrinje nisu imali kvalitetnu pitku vodu odnosno zašto su nekoliko dana pili vodu koja nije dozvoljena za piće? Tko je odgovoran za situaciju u Slavonskom Brodu? Da li je doista riječ o diverziji ili o ljudskom nemaru nadležnih službi. Dakle možemo reći da postojeći zakonski okvir ne osigurava provedbu ustavnog prava građana na jednaku zaštitu zdravlja kroz jedinstveni sustav upravnog i nadzornog postupka neovisno o tome radi li se o privatnom ili javnom vodoopskrbnom sustavu odnosno o manje od 50, više od 50 ili 50 tisuća stanovnika koje vodoopskrbni sustav opskrbljuje. Mi smo stajališta da je potrebno hitno uspostaviti jedinstveni zakonski okvir integriranog sustava osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za piće koji će biti i u potpunosti usklađen sa propisima Europske unije čime bi se riješio postojeći problem brojnih i međusobno neusklađenih propisa i nadležnosti jer svi građani u Republici Hrvatskoj imaju pravo na pitku i kvalitetnu vodu. ova strategija o kojoj danas raspravljamo doista nudi mogućnost da se sve ove praznine na neki način popune, isto tako da se uspostavi međuresorska suradnja mislimo da je ona svakako korak naprijed

nema samo 3 laboratorija akreditirana u Republici Hrvatskoj koji se odnose na ispitivanje kvalitete i kakvoće hrane nego njih ima 20-tak. To se može provjeriti i na web-u Hrvatske akreditacijske agencije. I oni su akreditirani po normi 17,25 koja traži i međulaboratorijska ispitivanja i validaciju njihovih Akreditacija je dobrovoljno područje. Laboratorije se ne može prisiliti na akreditaciju ali slažem se sa kolegicom Petir da bi trebalo poraditi na uspostavi okvira da se njih motivira na takve aktivnosti. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Jedna obavijest, predsjednica Odbora za obitelj, mladež i šport gospođa Milanka Opačić obavještava da će Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskog sabora održat U ime Kluba HDZ-a gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, meni je već crveno, nisam još ni pozdravio. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je strategija koja je od presudnog značaja za sinhronizaciju postojećih zakonskih odredbi, postojećih podzakonskih akata i cjelokupne organizacije zaštite od štetnih kemikalija. Kemikalije se nalaze svuda oko nas. One se nalaze u našoj hrani, u našoj vodi, u našem organizmu, u predmetima opće uporabe i ono što je posebno važno one su presudne za gospodarski razvoj svake države. Zbog toga se zaštita života, zdravlja i okoliša uvijek na neki način važe ili da kažem grubo sukobljava sa gospodarskim interesom i zbog toga je puno lutanja i kod nas i u cijeloj Europskoj zajednici oko pravne regulative i usklađivanja svih propisa. Uvijek važemo između koristi od tih kemikalija i njihove štete po zdravlje odnosno po okoliš. Mi smo također se uključili u upravljanje s kemikalijama vrlo rano i imali smo do sada možemo reći dobre rezultate, a ova strategija ima za cilj za budućnost učvrstiti sve ono što do sada nismo učinili. I zato ju Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava. Dakle, kao što je bilo lutanja u Europskoj uniji sjetimo se samo njihovih direktiva i uredbi, tri ključne direktive jedna uredba, tako je i kod nas bilo određenih lutanja već smo spomenuli. Na samom početku Domovinskog rata imali smo potrebu uzeti u ruke kontrolu i upravljanje nad kemikalijama u ratnim uvjetima pa smo osnovali u okviru Sanitetskog stožera posebni odjel koji je imao zadatak otkriti, spriječiti i ukloniti sve sve otrovne kemikalije koje bi mogle utjecati na ljudsko zdravlje ili na oštećenje okoliša. Ta toksikološka služba je imala velikih problema, borila se sa brojnim nepoznanicama. Sjetimo se samo one paučine koju su migovi Jugoslavenske narodne armije ispuštali, a koja je služila kao podloga za različite biološke i kemijske šetne tvari. Sjetimo se samo mogućnosti raketiranja Kutine koja je bila najavljena. Sjetimo se samo eksplozije u Dubokom jarku gdje je zatečeno staro skladište bojnih otrova koje je tom prilikom bilo zahvaćeno požarom itd. Dakle, čitav niz opasnosti od bojnih otrova je s uspjehom riješio taj Odjel sanitetskog stožera. Nakon završetka rata njegov pravni slijednik je Hrvatski zavod za toksikologiju koji je pod nadležnošću Državne uprave za zdravstvo, da bi 2003. Zakonom o kemikalijama bio izmješten iz zdravstva u gospodarstvo. Kao što smo mi voljeli reći lisicama smo dali da čuva kokoši. Tu uvijek mora biti harmonija između gospodarskog resora i ostalih resora, tako da smo mi to 2006. vratili natrag u resor zdravstva i mislim da je to bio dobar potez i dobar početak nove organizacije, brige za zdravlje uniji je također kao što sam rekao bilo lutanja. Mi smo pratili i usvajali sve te direktive i uredbe i danas imamo jedan vrlo složeni sustav, sustav koji je različit od zemalja Zašto je različit? Zato što ni jedna zemlja Europske unije nema jednak sustav borbe protiv kemikalija, štetnih kemikalija jednak drugoj. Svaka zemlja i po okviru Europske komisije ima pravo na svoj individualni pristup, ali uz poštivanje vrlo čvrstih i strogih direktiva i uredbi Europske komisije. Zašto sada ova strategija? Zato što smo posljednjih godina znatno unaprijedili zakonodavni okvir zaštite od kemikalija i u njega smo uključili brojne resore, osim naravno Ministarstva zdravstva ovdje su i Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, Ministarstvo za okoliš itd. Svaki resor ima svoje nadležnosti, ali fali nam jedno usklađenje svih tih aktivnosti, a to je upravo i zadatak prepoznati u ovoj strategiji, a zatim i dati smjernice rješenja. Cilj je vrlo jednostavan. Sustav mora biti učinkovit. Sustav mora biti horizontalno i vertikalno savršeno koordiniran i potrebno je odrediti stroge nadležnosti za pojedine dijelove ovog složenog sustava. Ja bih samo naveo nekoliko primjera neusklađenosti koje ističe i ova strategija i to je ono što moramo vrlo brzo uskladiti. Na primjer što se tiče uvoza i izvoza opasnih kemikalija. Jedno područje vrlo osjetljivo jer uvoz i izvoz kemikalija moraju biti pod strogim nadzorom. Prema Uredbi 304. iz 2006. godine potrebno je nadležno tijelo, dakle jedan centar, vrh piramide koji će kontrolirati taj uvoz i izvoz kojeg mi za sada nemamo, jer su te nadležnosti podijeljene u nekoliko resora. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi koje daje odobrenje za uvoz, izvoz opasnih kemikalija, Ministarstvo gospodarstva koji također daje za jedan dio tih kemikalija, odobrenja. Zatim očevidnik koji se vodi u Hrvatskom zavodu za toksikologiju. Dakle, imamo tri nadležne institucije i sve to tako može ostati, ali se mora odrediti jedno tijelo koje će to koordinirati i koje će biti odgovorno prema Europskoj agenciji za zaštitu od štetnih kemikalija u ime cjelokupnog hrvatskog sustava. Ili recimo još jedno neusklađeno područje su biocidni pripravci. Biocidni pripravci su vrlo opasni. Oni služe za biološko, ali i kemijsko uništenje štetnih organizama u različitim područjima života. Za ocjenjivanje utjecaja biocidnih pripravaka, dakle tih vrlo opasnih otrova utjecaja tih biocidnih pripravaka na zdravlje ljudi trebamo također imati ovlašteni laboratorij što za sada nemamo. Imamo laboratorije koji su tome tehnički i tehnološki i stručno dorasli, ali nemamo zakonodavno riješene njihove ovlasti. Također nisu još ovlaštene niti pravne osobe koje će brinuti o biocidnim pripravcima i koje će morati što je posebno važno izdavati odobrenja za stavljanje na tržište takvog biocidnog pripravka. Također nije uspostavljen još niti jedinstveni centralni registar biocidnih pripravaka što je posebno važno i za to također u ovoj strategiji postoji i spoznaja o tome, ali naravno i prijedlozi prijedlozi za rješenje. U mjerama koje svaki odlomak ove strategije predlaže za biocidne pripravke se jasno, je naznačeno da treba imenovati nadležno tijelo za koordinaciju kako u zakonodavstvu tako i u nadzoru, u praćenju biocidnih pripravaka, da treba imenovati Povjerenstvo za biocidne pripravke u kojim će biti ne samo članovi različitih vladinih resora, nego će biti i stručnjaci izvan državne uprave koji će onda u tom povjerenstvu svojim znanjem doprinijeti puno sigurnijem davanju odobrenja za uporabu i za uvjete uporabe pojedinih biocidnih pripravaka. Druga dva područja o kojima smo postavili dobru zakonsku legislativu, ali fali još nešto koordinacije. Spomenula je i gospođa Petir. To su hrana i voda. Kemikalije u hrani su poseban problem i mi danas imamo nadležnost u nekoliko resora. Prema Zakonu o hrani i drugim nekim zakonskim i podzakonskim aktima u resoru Ministarstva poljoprivrede i u Ministarstvu zdravstva su podijeljene nadležnosti za kontrolu hrane tako imamo i nekih nedorečenosti. Na primjer u hrani ostatke veterinarskih lijekova i ostatke pesticida nadležno je Ministarstvo poljoprivrede, a na primjer za sve ostale kontaminante, dakle za sve ostale štetne kemikalije Ministarstvo zdravstva. To je naravno dobro. Tako je to u mnogim drugim zemljama. Ali koordinaciju treba uspostaviti i točno definirati da ne bi došlo do izbjegavanja izvršenja nekih obveza ili pak do njihovog neučinkovitog preklapanja. Slično vidimo i u rješavanju kontrole vode za piće. Prema Pravilniku o ispravnosti vode za piće za kvalitetu vode i sigurnost nadležno je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Međutim, Ministarstvo zdravstva prema podzakonskim aktima nema nadzor nad cjelokupnu vodu za piće, nego za onu koja se nalazi u kontroliranim vodovodima. Primjerice Ministarstvo poljoprivrede je nadležno za stolne vode, to su one flaširane stolne vode i za mineralne vode. Dakle i tu postoji određena potreba za sinkronizacijom i za usklađenjem tih aktivnosti. Što se tiče sigurnosti vode, postoji još nekoliko resora koji su odgovorni za sigurnost finalnog proizvoda, a to je zdrava voda za piće. Na primjer ministarstvo nadležno za regionalni razvoj izdaje koncesije za vode za piće. Tu je također jedna stepenica u kojoj je potrebna stroga kontrola pri izdavanju koncesija sa strogim uvjetima koncesionaru. Na primjer vodopravne dozvole izdaju Hrvatske vode. Neki vodovodi su isključeni iz ovakvog strogo kontroliranog sustava, to su mali privatni vodovodi kojih imamo, vodovodi za manji broj stanovnika. Tako i inspekcijski nadzor je podijeljen i mora biti strogo uspostavljena koordinacija između svih ovih sustava da ne bi došlo do neželjenih posljedica jer štetne kemikalije u vodi za piće mogu imati nesagledive posljedice. Svjedoci smo niza incidenata u posljednje vrijeme koji će se sigurno smanjiti i ukloniti kada ova strategija zaživi u cijelosti. Mjere koja ova strategija predlaže u području sigurnosti voda je uspostava tzv. integriranog zakonskog okvira. Što znači integriranog? Koji će uskladiti sve zakone u području različitih resora koje sam spomenu sustava sigurnosti vode za piće. Također, novi zakonski okvir za jedinstveni sustav ispravnosti vode za piće, neovisno o tome da li se radi o javnim vodovodima, malim privatnim vodovodima, neovisno o tome za koliko skupinu i koliko broj stanovništva neki vodovod vrši vodoopskrbu. Ovakvih primjera naravno ima još. Oni su posljedica dobrih zakonodavnih okvira i nedovoljnog vremena proteklog za usklađivanje i zato je Europska komisija izrazila potrebu donošenja ovakve strategije da bi se to sve skladno uglazbilo. Ministarstvo zdravstva je ovdje izložilo tu strategiju, ali u njezinoj izradi su sudjelovali brojni resori, državni tajnik doktor Golem ih je naveo pa ih ne bih ponavljao, dakle usklađenje je počelo već samom izradom ove strategije. Strategija je dobra zbog toga što je snimila sve postojeće i najvažnije probleme koji su sagledani sa svih aspekata, a zadovoljeni uvjet Europske unije za korištenje pretpristupnih fondova iz kojih će se financirati i organizirati ono što je iza strategije najvažnije, a to je akcijski plan u kojem će točno biti određeno tko što i u kojem roku mora učiniti. Podržavajući ovakav pristup integriranoj organiziranoj akciji sigurnosti vode, hrane i okoliša od štetnih kemikalija, podržavam ovu strategiju i potičemo sva ministarstva na čelu s Ministarstvom zdravstva da što prije ugleda moj akcijski plan. Hvala U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je jedan dobar dokument koji sa zadovoljstvom valja podržati. Kemijska sigurnost sadrži brojne znanstvene, tehničke komponente kao što su primjerice toksikologija, ekotoksikologija, procjene rizika od izlaganja kemijskim supstancijama, što zahtijeva detaljno poznavanje izloženosti pojedinim kemikalijama i njihovim rizicima, kao i procjena i proučavanje posljedičnih bioloških učinaka. Pravna stečevina Europske unije, onaj čuveni aquis utvrđuje minimalne uvjete koje svaka država mora zadovoljiti zadovoljiti u sferi zaštite okoliša i zdravlja od mogućih štetnih utjecaja kemikalija. Pri tom naravno se ne smije ograničavati slobodno kolanje roba, ljudi, kapitala i usluga, ali se moraju uvažavati najnovija znanstvena dostignuća i spoznaje i upravo jedna od takvih dokumenata vezano uz zaštitu od kemikalija jest Rich uredba koja je implementirana, odnosno usvojena u ovoj strategiji. Autori strategije ispravnu kemijsku sigurnost povezuju sa imenom doktora Andrije Štampara, tog hrvatskog velikana, autora doktrine javnog zdravstva, kao vjerojatno i nesumnjivo najspektakularnijeg izvoznog proizvoda Republike Hrvatske svih vremena i doktrina na kojoj je doktor Andrija Štampar pomogao ili da kažemo, ne budimo skromni i recimo utemeljio Svjetsku zdravstvenu organizaciju. I upravo Svjetska zdravstvena organizacija navodi da se najopasniji slučajevi kemijskih nesreća i posljedičnih trovanja mogu povezati sa nedostatnim znanjem o riziku od određene koju predstavlja izlaganje određenoj kemikaliji, kao i ljudskom nemaru. Nadalje, zloporaba i loše upravljanje kemijskim opasnim tvarima često dovodi do zagađivanja i nepopravljivih šteta po okoliš Svjetska zdravstvena organizacija kaže: "Sve se to može izbjeći pravilnom edukacijom, pravilnim informiranjem jer prevencija je najbolji antidot. Narodski, bolje spriječiti, nego liječiti." Ispravno prepoznajući da kemijske sigurnosti nema bez znanosti, akademik doktor Andrija Štampar je stoga i osnovao Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada kao znanstvenu polugu doktrine javnog zdravstva. Čudi stoga da autori strategije nisu smatrali potrebnim da uz spominjanje Hrvatskog zavoda za toksikologiju osnovanog 1997. godine kao sljedbenika toksikološke službe glavnog stožera saniteta Hrvatske vojske ukažu i na ostale institucije važne za razvoj i djelovanje na kemijskoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj, prvenstveno dakle na Institut za medicinsko istraživanje i medicinu rada, Institut Ruđer Bošković i ostale. Spomenimo da upravo u ovom trenutku u Preporodnoj dvorani u Opatičkoj ulici Institut za medicinska istraživanja slavi 60. obljetnicu svog postojanja i da su uvodne govore izrekli akademik Moguš, predsjednik akademije, ministar Primorac te su citirali Andriju Štampara koji je kazao da je uvjet za izgradnju i uspješan razvoj naše privrede zaštita zdravlja, a pitanje zaštite radničkog zdravlja mogu se uspješno uspješno rješavati samo ako se obrađuju znanstveno. Dakle u IMIU djeluju i centar za kontrolu otrovanja, jedinica za toksikologiju, jedinica za molekulsku toksikologiju, higijenu, okoliša itd. Priroda ove strategije jest da je vrlo općenita, da je izuzetno dobar pregled postojećeg stanja u zakonodavstvu i organizaciji, odnosno možemo reći i dezorganizaciji sustava u Republici Hrvatskoj koji se odnosi na kemijsku sigurnost. Dan je i pomalo suhoparan, ali neophodan pregled postojećih europskih i nacionalnih propisa i njihovih odredbi odredbi te će kao takav dokument biti sjajno pomagalo, sjajna referencija svakoj osobi koja se bavi zaštitom ljudskog zdravlja, kemijskom sigurnošću. Vrlo su detaljno nabrojeni i svi zakonski akti i svi elementi sustava unutar državne uprave i unutar stručnih institucija, a definirani su i identificirani svi strateški ciljevi. Međutim mjere koje trebaju dovesti do ostvarivanja tih ciljeva su posebice u području opasnih kemikalija i biocida vrlo općenite i bez konkretnih prijedloga za njihovo provođenje. Možemo to ilustrirati sljedećom primjedbom. Na strani 17 se govori o ovlašćivanju laboratorija u skladu sa načelima dobre laboratorijske prakse, a zaboravlja se da najprije nadležno tijelo za ovlašćivanje po tom sustavu po tom sustavu mora ući u OECD-ov sustav za dobru laboratorijsku praksu i da se mora provesti edukacija stručnjaka koji će davati ovlaštenje laboratorija po toj akreditacijskoj shemi. Što više, ti stručnjaci moraju položiti i ispit i sami postati, i sami dobiti od OECD-a ovlaštenje za nadzor nad provođenjem dobre laboratorijske prakse, a taj proces može potrajati i nekoliko godina, a koliko su nama dostupne informacije u Hrvatskoj još nije niti započeo. Poznato je naime da se dobra laboratorijska praksa odnosi na sustav upravljanja i kontrole laboratorija i istraživačkih organizacija kako bi se osigurala konzistentnost i pouzdanost rezultata kako je to specificirano u OECD-ovim uputama. Nejasno je stoga zašto se Vlada upustila u donošenje pravilnika o dobroj laboratorijskoj praksi koji je objavljen u "Narodnim novinama" u travnju ove godine kada taj OECD-ov dokument već postoji kao međunarodna europska norma, a prisjetimo se da je člankom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju specificirano da u Hrvatskoj mora djelovati učinkovita infrastruktura kvalitete i da je jedan od uvjeta za pristupanje Europskoj uniji u punopravno članstvo da se mora usvojiti i u nacionalno zakonodavstvo implementirati oko 80, najmanje 85% međunarodnih i europskih normi. Tko će dakle provesti ovlašćivanje sukladno dobroj laboratorijskoj praksi, najlogičnije bi bilo da to bude Hrvatska akreditacijska agencija kao vladina agencija, vladino tijelo koje je uostalom i zaduženo za takve poslove. Nejasno je i zašto se uopće išlo u uspostavu sustava po takvoj shemi kada već postoji shema akreditacije po međunarodnoj normi 17.025 koja nije samo europska nego i međunarodna norma, dakle ISO norma, za koju je Hrvatska akreditacijska agencija osposobljena i već je učinkovito provodi. Zašto dakle se uspostavlja paralelni sustav? Izgleda da su si to pitanje postavili i sami autori strategije jer kažu: "ulaskom Hrvatske u Europsku uniju potrebno je uvesti jednake norme i standarde, ali i upravne i nadzorne postupke te rad laboratorija". Nadalje kaže se da s obzirom da trenutačno u Republici Hrvatskoj nema ovlaštenih ispitnih laboratorija za ispitivanje opasnih kemikalija, potrebno je do 2008. godine izvršiti ovlašćivanje tih laboratorija u skladu sa načelima dobre laboratorijske prakse. Kako će se to provesti kada je ova strategija eto u saborskoj proceduri krajem 11. mjeseca, dakle svi rokovi su već probijeni. I u tom kontekstu opet valja podsjetiti da Hrvatska akreditacijska agencija ima 16 vodećih ocjenitelja, 55 stručnih ocjenitelja i 79 eksperata u svojoj bazi, a po potrebi angažira i međunarodne ocjenitelje koji su eksperti za pojedina područja, tako da u biti i nije potrebno ulagati znatnije dodatne napore u dodatnu edukaciju stručnjaka koji bi se bavili i kemijskom sigurnošću, ali u kontekstu akreditacije po normi 17.025. Uz to HAA, Hrvatska akreditacijska agencija je i pridružena članica europske akreditacije i punopravna članica od 2005. pridružena 98. i za sada imamo u Hrvatskoj akreditirano preko 100 različitih laboratorija i još 50-tak postupaka u raznim fazama. Nije u raznim fazama. Nije stoga čudno da infrastrukture kvalitete sa Hrvatskom akreditacijskom agencijom na čelu je izuzetno dobro ocjenjena u izvještaju o napretku Republike Hrvatske koji je eto prije koji dan objavila i Europska komisija i dakle upitajmo se još jednom zašto ne koristiti usluge onih infrastrukturnih organizacija koje rade svoj posao, koje imaju uspjehe i koje to znadu raditi i osposobljene su za to. Nedostaci ove strategije jesu kao što i sami autori navode, da zbog prirode problema i specifičnosti zakonodavstva se strategija neće baviti područjima kao što su genetski modificirani organizmi, ljudska i stočna ishrana, mineralna gnojiva, farmaceutski produkti, tvari i pripravci koji su opasni zbog radioaktivnih svojstava, kontrole industrijskog onečišćenja, eksplozivi itd. Pa kad se ovo zapravo sažme dakle preko 50 ili više posto potencijalnih noksi koje nam prijete onečišćavanjem okoliša i prijete ljudskom zdravlju, strategijom nažalost nisu obuhvaćene što nije svakako problem same strategije nego je jedan izazov koji se stavlja pred Vladom da se i ove situacije riješe. Zaključimo, postavlja se pitanje provedbe ove strategije, pogotovo što su rokovi za neke ciljeve zacrtane u strategiji već prekoračeni uostalom mi nije jasna zašto je strategija čekala šest mjeseci da dođe na dnevni red što također nije problem ministarstva nego Sabora. Stiče se dakle dojam da se radi o još jednom dokumentu koji se usvaja Europe radi, a ne radi zaštite svih nas i našeg okoliša što je šteta, jer kao što rekoh radi se o jednom dobrom jednom dobrom dokumentu koji ako se uspješno provede u hrvatsko zakonodavstvo i u praksu može znat no unaprijediti zdravlje ljudi i zaštitu okoliša u Republici Hrvatskoj. Hvala.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 Poštovani predsjedniče Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Bez namjere da umanjujemo trud predlagača ove nacionalne strategije koji je uložen u njenu izradu, ostaje dojam da je taj dokument izrađen pretežno radi toga jer ga moramo izraditi zbog postupka priključivanja Europskoj uniji. A kad se radi dokument pretežno sa takvim ciljem, onda dobivate nepotpun produkt koji ne odgovara na najbitnija pitanja na koja mora odgovoriti svaka strategija, inače ne zaslužuje da ju nazivamo rječju strategija. Ova strategija je nažalost pretežno vrlo općenit dokument jer odgovara samo na pitanja što želimo postići u domeni kemijske sigurnosti i zašto nam je to važno, ali to su pitanja na koja odgovore imamo i u školskim udžbenicima. I to ne može biti domena državne strategije bilo čega, a kamoli ove djelatnosti koja ima itekakav značaj za zdravlje i život ljudi, a dakako i opstanak značajnog dijela gospodarstva koje producira proizvode sa kemikalijama. Ovaj dokument, osim konstatacije postojećeg normativnog stanja u području kemikalija i deklarativnog stava o opredjeljenju da moramo iskoristiti pozitivne učinke kemikalija na ekonomski razvitak i kvalitetu života s jedne strane i spriječiti njihov mogući štetni utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš s druge strane, ne daje one strateške odgovore kako to namjeravamo postići, tko će biti izvršioci, u kojim rokovima i koliko će nas to koštati. Ne u detalje, za to služe akcijski planovi, ali u generalnim postavkama da. Usprkos svim tim krupnim nedostacima klub Hrvatske narodne stranke će podržati ovaj dokument jer predstavlja početak, nužan korak u sređivanju stanja i nadamo se poboljšanju situacije u sferi kemijske sigurnosti u državi. Korak klecavih nogu, ali ipak korak naprijed. Ako ništa drugo, prijedlog ove Strategije kemijske sigurnosti otvorio nam je do kraja oči i uvjerio nas da imamo jako, jako puno posla da sredimo stanje u ovom segmentu života. Iako, ponavljam, trebala je i ugrubo reći tko, kada, kako i s kojim financijama. Na 70-tak stranica ove nacionalne strategije stotinjak puta je korištena riječ "potrebno je". To je uvjerljivo najčešće korištena riječ u predloženoj Strategiji kemijske sigurnosti. Čovjek se nakon čitanja ove strategije logički upita a što to onda osim sada već impozantne količine zakona, uredbi i pravilnika iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite voda, zaštite od opasnih kemikalija, zaštite od štetnih učinaka kemikalija u hrani i predmetima opće uporabe, iz područja prijevoza opasnih tvari i propisa o otpadu. Imamo realno, adekvatno riješeno u sferi kemijske sigurnosti, ako ne prođe pet redaka teksta, a da nemamo riječ "potrebno je". Ali opet bez rokova, izvršioca i cijene. Koliko onda ustvari i jesmo kemijski sigurni? Ne opravdava nas činjenica da dosada nismo imali nikakve strategije kemijske sigurnosti, da su svi strateški europski orijentirani propisi doneseni počevši tek od 2005. do danas. Baš zato bi i trebali itekako ubrzati djelovanje i aktivnosti na planu kemijske sigurnosti ako želimo uhvatiti priključak s Europom koja je daleko ispred nas u svijesti i aktivnosti na planu kemijske sigurnosti. Navodim samo neke primjere u kojima se potvrđuje olak i prilično podcjenjivački pristup izvršne vlasti na tom području. Temeljem europske Uredbe o uvozu i izvozu opasnih kemikalija iz 2003. godine, niti nakon pet godina u Republici Hrvatskoj nije određeno nadležno tijelo. Konstatacija na strani 13. strategije. Temeljem europske Uredbe Rich o registriranju, ocjenjivanju i ograničavanju kemikalija iz 2006. u Hrvatskoj nema ovlaštenih ispitnih laboratorija za ispitivanje opasnih kemikalija. Konstatacija sa strane 17. strategije. O Richu ću nešto detaljnije u pojedinačnom dijelu rasprave. Temeljem Zakona o biocidnim pripravcima iz 2007. godine još nemamo donesenih pet nužnih pravilnika za za reguliranje biocida kao vrlo opasnih kemikalija. Nemamo nadležnog tijela za upravljanje potrebnim postupcima sa biocidima niti ovlaštenih laboratorija za ispitivanje biocidnih pripravaka. Strana 21. i 22. strategije. Temeljem Zakona o hrani iz 2007. godine nije uspostavljena mreža službenih laboratorija koji obavljaju analize hrane životinjskog i neživotinjskog podrijetla. Nema jedinstvenog tijela koje bi se bavilo uvjetima koje mora ispunjavati službeni laboratorij. Izobrazba u području inspekcija nije odgovarajuća, ne postoji priručnik ili smjernice za izobrazbu kojima bi se uredio hrvatski sustav izobrazbe vezano za to područje, a tvrdi se i da zakon ne osigurava u potpunosti odgovarajuće instrumente za međuresursku koordinaciju i upravljanje integriranim sustavom kontrole hrane za ljudsku upotrebu. Nema ni jedinstvenog računalnog programa za sve zavode za javno zdravstvo. Konstatacije sa strane 27. i 28. strategije. Temeljem zakona koji bi trebali štiti od štetnih učinaka kemikalija u vodi za piće postoji neusklađenost propisa i nadležnosti što ne osigurava učinkoviti sustav zaštite od štetnih učinaka kemikalija u vodi za piće. Opet nema odgovarajuće izobrazbe nadležnih inspekcija, nedefinirani je sustav ovlašćivanja laboratorija za kontrolu vode. Konstatacije sa strane 33. i 34. strategije. Temeljem Zakona o predmetima opće uporabe iz 2006. kojim bi se trebala regulirati zaštita od štetnih učinaka kemikalija u predmetima opće uporabe još nisu doneseni odgovarajući provedbeni propisi koji bi bili usklađeni s propisima Europske unije za pojedine specifična pitanja, kao na primjer Strategija o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračaka, nadležnosti u nadzoru nad tržištem i uvozom nisu dovoljno usklađene, nemamo sustav obavješćivanja odgovarajuće institucije i javnosti o toksičnim i opasnim predmetima opće uporabe nađenim na tržištu Konstatacije sa strane 37 strategije. Temeljem zakona koji reguliraju zaštitu od po zdravlje štetnih kemikalija u okolišu, opet potrebno uskladiti propise iz pojedinih područja i uspostaviti instrumente za međuresorsko planiranje, koordinaciju i upravljanje. Konstatacije sa stranice 50. do 52. strategije. Cijelo područje kemijske sigurnosti najbolje oslikavaju riječi izrađivača strategije da sustav sistematskog prikupljanja i obrade podataka u području kemijske sigurnosti nije uspostavljen u Hrvatskoj, jer za takvu aktivnost ne postoje ni ljudski ni materijalni preduvjeti. Nakon ovakve konstatacije čovjek se mora zapitati, ako nemamo uređen sustav prikupljanja i obrade podataka na području kemijske sigurnosti, kako ćemo se pobogu štititi od štetnih posljedica kemikalije po naše zdravlje i život. Preduvjet za efikasnu zaštitu naravno jesu prikupljeni podaci i potpuna analitička obrada svih rizičnih uzročnika u sferi kemijske sigurnosti. Bez toga nema ni plana, ni strategije, ni učinaka. Strategija je pusto tapkanje u mraku, mraku informiranosti i neznanja. I definitivno se ne trudimo da što prije izađemo iz toga kako bi sigurnije živjeli. Ili se ta priča uvijek ostavlja po strani iza nekih drugih prioriteta, jer to baš i nije najbitnija stvar u životu, sve dok se ne dogodi kakav neželjeni događaj sa tragičnim posljedicama po zdravlje i život. Uz sve ono što smo do sada rekli u prilog izrečenoj tezi, treba dodati i činjenicu da smo ovako nepotpunu strategiju dobili u Saboru u lipnju na 4. sjednici Sabora. I mada znamo da nam mnoge točke dolaze na dnevni red već za dva, tri dana, ova Nacionalna strategija nije dočekala raspravu niti na 4., niti na 5., niti na 6. sjednici Sabora, nego sada na 7. sjednici, pet mjeseci od dostave u Sabor. Nije li to dovoljan dokaz da deklarativno govorimo jedno, a u praksi ipak radimo drugo. Pa je i onda normalno da godinu, dvije ili više od donošenja temeljnih zakona još nemamo nužnih podzakonskih akata, uredaba ili pravilnika, da nemamo izobrazbe u inspekcijama, da nemamo materijalnih ni stručnih uvjeta niti za prikupljanje podataka, a kamoli za efikasno djelovanje u zaštiti od štetnih utjecaja kemikalija. Nakon stravične konstatacije o Nacionalnoj strategiji kemijske sigurnosti da nemamo ni kadrovske, ni materijalnih uvjeta niti za prikupljanje i vođenja podataka o kemikalijama o kemikalijama i njihovim štetnim utjecajima u našem životu, postavlja se pitanje kako će tek i dali će uopće naše inspekcijske službe biti osposobljene da kontroliraju primjenu kemikalija u Hrvatskoj. Jer npr. neki proizvođači igračaka i tekstila iz Kine će uredno registrirati kemikalije iz svojih proizvoda, ali to nije garancija da će u Hrvatsku ući taj verificirani proizvod, nego neki bofl, smrdljiv i opasan po zdravlje. Danas ne možemo, a dali ćemo i sutra i kada tome stati na kraj. To je već jedan sofisticirani problem za rješavanje, a mi nismo riješili niti jedan banalni s kojim se susreću građani. Što s kemikalijom s kemikalijom koja je postala otpad? Npr. ostaci boje u kanti koju su nam ostavili nakon bojanja kuće. Vjerovali ili ne odgovori vrijednih i neumornih aktivista "Zelene akcije" koje zovu građani i pitaju ih za takva pitanja su: "Na žalost nemate gdje to zbrinuti, čuvajte to u svojim podrumima i spremištima". To je jedini odgovor koji upućuje i svjesna javnost ima na takvo jednostavno životno pitanje. Ima li nadležno ministarstvo boje odgovore na takva jednostavna pitanja? Ako ima dajte ih ljudima koji su svjesni i savjesni i žele sačuvati svoj okoliš i zdravlje, sebe i svoje familije i za generacije koje dolaze iza nas. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani gospodine predsjedniče. Štovani kolega je potpuno krivo shvatio ovu strategiju nabrajajući u strategiji sve što je pozitivno kao negativno. Pa ispravljam sljedeće. Kaže da je strategija nepotpuna. Ovo je najsveobuhvatnija strategija na kojoj je sudjelovalo preko 40 različitih institucija. Netočno je da je općenita, jer strategija ide u sve detalje i detektira u svim područjima ono što treba u strategiji ispraviti. Kaže da je bez izvršitelja i rokova. Naravno, jer ako ne slijedi akcijski plan koji će dati izvršitelja rokova. I na kraju politiziranje i netočna izjava je da je podcjenjivački stav vlasti sadašnje prema ovoj problematici. Da je kolega pročitao strategiju, ovo nije točno. Jer da ju je pročitao vidio bi da je na kraju naveden 131 propis koji je donesen u ovom i prošlom mandatu sadašnje Vlade. 131 propis u posljednjih 4 godine. Prema tome, to nije podcjenjivački, možda je malo precjenjivački. I upravo zbog toga što su doneseni u zadnje tri do četiri godine, nisu mogli biti usklađeni i nisu mogli u cijelosti biti izvršeni. I zato ova vlast donosi ovu strategiju s kojom će u sljedećih godinu dana to sve zaokružiti. Hvala. Prije nego dam riječ predstavniku predlagatelja, obavještavam vas da će sada početi dijeljenje prijedloga dopune dnevnoga rada, a materijali za tu dopunu se isto tako nalaze u pretincima. Pa ćemo u jedan sat i proširiti dnevni red. Gospodin Ante Zvonimir Golem, državni tajnik. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo. Dozvolite samo da u ime predlagača pojasnimo nekoliko stvari. Strategija kemijske sigurnosti zasigurno da neće dati odgovore na sva pitanja, međutim uredit će područje, to je jedna sigurna stvar. U Europskoj uniji nabrojili smo, i u ovoj strategiji je to vidljivo, postojalo je preko 40-ak različitih propisa i nema jedinstvenog uređenja kemijske sigurnosti na području Europske unije i već svaka država to uređuje na svoj, ajmo reći ovako specifičan način. A istovremeno zakoni odnosno direktive i Uredbe Europske unije postavljaju pravni okvir, znači unutar kojeg okvira će svaka država urediti već na način kako smatra najshodnijim za svoju državu. Da se u Republici Hrvatskoj to i do sada radilo, ajde, možemo slobodno reći na jedan kvalitetniji način, moramo reći i kroz brojne primjere koje smo imali u povijesti. Pa ja ću malo podsjetiti od prometne prometne nesreće sa iskakanjem cisterne fenoftalina na Plitvičkim jezerima, pa do recimo onoga što se događalo i gdje su ekipe Hrvatskog zavoda za toksikologiju utjecale i na području Sisačko-moslavačke županije, ali i na području grada Zaprešića i da sada ne nabrajam sve silne situacije. Evidencija je u Hrvatskoj onaj koji, navodi se kao problem. Međutim, treba reći i po postojećem dakle, Zakonu o otrovima koji je bio donesen u Hrvatskom saboru, pa nakon toga Zakonu o opasnim tvarima, pa Zakon o …/Govornik postoji registar i evidencija u Republici Hrvatskoj opasnih kemikalija, a ono za što se kaže, kada se proširila nadležnost sa opasnih kemikalija na općenito kemikalije, a to danas znači govorimo ne samo o fenoftalinu ili bilo kojoj drugoj opasnoj tvari već govorimo i o ulju, jestivom ulju, govorimo o soli, znači o svemu što se koristi u svakodnevnom kućanstvu, jasno je da treba napraviti sveobuhvatni dio. Ovaj nacionalna strategija je otvorila ta pitanja i ona je otvorila pitanja i od nadležnosti o kojoj je rečeno bilo danas već ovdje da je lutala, lutala je zato što nije to naš hrvatski specifikum, to je bio specifikum i u Europi, dakle, bilo je jedno vrijeme i u nadležnosti Ministarstva zdravstva. Razmišljalo se, pa je bilo jedno vrijeme i u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, da bi konačno ipak shvaćeno da je ono što je bit u Europi to je da je zdravstava jer je zdravlje, u području, dakle, opasnih kemikalija ipak na prvom mjestu, sada vraćeno dakle, u Ministarstvo zdravstva. Treba reći da akcijski plan o kojem se spominje, upravo, ne samo izrada nego i provedba akcijskog plana, dijelom je onoga zbog čega smo i aplicirali na pretpristupni fond, IPA 2007. za jačanje kemijske sigurnosti i za institucionalni razvoj, dakle u jačanju kemijske sigurnosti i jasno da je ova strategija pokazala da situacija treba biti popravljena u dijelu koordinacije između institucije i u dijelu administrativnog jačanja zbog čega smatramo da ovakva strategija daje odgovor upravo na pitanja koja se smatra da ih ne daje. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Mario Habek. Izvolite. **Habek, predsjednici, predstavnik Vlade, kolegice i kolege. Ovom strategijom ustvari uređujemo jedno izuzetno važno pitanje za naše društvo a to je zaštita života i zdravlja građana te zaštita životnog okoliša. Dobro je da nas Europa opet tjera na donošenje dokumenta kojeg smo kao uređena zemlja trebali već davno donijeti. Naime, riječ je o zaista važnom dokumentu Nacionalne strategije kemijske sigurnosti. U suvremenom svijetu cijelo vrijeme okruženi smo kemijskim proizvodima da toga nismo ni svjesni, od dječjih igračaka, hrane, pića, odjeće, potpuno svega što danas suvremeni svijet koristi. U posljednjih 70 godina proizvodnja kemikalija u svijetu porasla je za 400 puta, a po snazi i obujmu proizvodnju kemijska industrija je četvrta sila europskog gospodarstva. Godišnje se u svijetu proizvede preko jedne milijarde tona različitih kemikalija dok na europskom tržištu postoji više od 100 tisuća kemijskih proizvoda a za veliku većinu nikada nije učinjena stručna procjena njihovih dugoročnih učinaka po život, zdravlje ljudi i okoliš. Razna znanstvena istraživanja u svijetu pokazuju da su bolesti poput astme i raka te raznih i mnogobrojnih alergija rezultat određenog stupnja štetnih kemijskih svojstava okoline. Dakle, riječ je o tvarima koja su velika opasnost za zdravlje i život ljudi a nemar i nepažnja na tržištu kemikalija koja su najčešće posljedica neznanja ili zaštita interesa raznih proizvođača i trgovaca uzima sve veći danak i u broju oštećenih i u velikim financijskim izdacima za razne sanacije koje je potrebno obaviti. Na tragu toga Europska unija donijela je Rich uredbu odnosno novi zakonski okvir o sigurnom gospodarenju opasnih kemikalija. Uspostavi ovog novog sustava unije tzv. projekta Rich sudjeluje i Hrvatska. Za razliku od starog sustava, ovaj novi Rich projekt ima niz prednosti kao pravni okvir od zaštite od opasnih kemikalija, prije svega za razlikovanje tzv. starih od tzv. novih tvari pri čemu su se stroga ispitivanja i ograničenja odnosila samo na nove tvari, dok većina od starih tvari, njih preko 100 tisuća na tržištu nije prošla određena ispitivanja i ocjenu opasnosti. Isto tako trošila se velika količina vremena i sredstava za ponavljanje procedura što je u kemijskoj industriji stvaralo velike troškove, bilo je vrlo teško pratiti sudbinu određene tvari kada je bila registrirana i ušla u lanac daljnje proizvodnje različitih proizvoda. Taj projekat je jedna od najkompleksnijih pitanja kojima se bavilo europsko zakonodavstvo a cilj projekta je stvoriti europski nadzorni okvir za kemijske proizvode i zaštitu ljudskog zdravlja. Hrvatska mora stvoriti preduvjete da bude dio toga sustava, to mora biti naš cilj. Mnogobrojne međunarodne organizacije dale su preporuku da se u izradi ove strategije, ocjene situacije i strategije dugoročnog razvitka kemijske sigurnosti ovo kompleksno područje obuhvati vrlo široko. naša Vlada je odlučila kako u obrazloženju piše da se zbog prirode problema i specifičnosti zakonodavstva ova strategija neće baviti između ostaloga kontrolom industrijskog onečišćenja, tvarima i pripravcima koji su opasni zbog radioaktivnih svojstava, te raznim farmaceutskim produktima. Smatram da je neprihvatljivo da sve ovo što sam nabrojao ne uđe pod okrilje ove Nacionalne strategije kemijske sigurnosti. Iščitavajući ovaj podeblji dokument također me šokiralo da predlagač iznosi podatak, citiram: "S obzirom na trenutačno u Republici Hrvatskoj nema ovlaštenih laboratorija za ispitivanje opasnih kemikalija potrebno je u 2008. godini izvršiti ovlašćivanje tih laboratorija u skladu sa načelima dobre laboratorijske prakse.". Ne mogu vjerovati zašto nije na vrijeme donesena odluka ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje opasnih kemikalija i što se čeka do danas sa takvom odlukom. Hrvatska još dan danas nema ovlaštene ispitne laboratorije za ispitivanje opasnih kemikalija. Gdje su tu načela dobre laboratorijske prakse. Ovaj Prijedlog nacionalne strategije već je pola godine na dnevnom redu, u Saboru i prebacuje se sa sjednice na sjednicu. I prosto je nevjerojatno da ovako važan dokument zanemarujete bez obzira na to što je Europska da zbog nedorečenosti u hrvatskom zakonodavstvu Hrvatska ima određenih problema u području sigurnog gospodarenja kemikalijama. Mi smo jednom u medijima imali priliku čuti i čitati o izlijevanju kemikalija u otoke, prevrtanju cisterni ili ispuštanju kojekakvih stvari u potoke, pa me time više čudi da ova Vlada nije smatrala potrebnim i bitnim da se to što prije donese. Hvala lijepo. Evo upravo u 10,46 ističe vrijeme za prijavu od 10 minuta. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, tajniče, kolegice i kolege. Theophrastus Bombastus Paracelsus, švicarski filozof, liječnik i androkemičar koji je živio u 15. i 16. stoljeću rekao je: «Sve je otrov, samo ovisi o dozi.» Naime pošao sam od toga s naglaskom da je vrlo teško jasno razgraničiti opasne kemikalije od neopasnih jer toksični učinak ovisi prvenstveno o količini i vremenu unosa. Svima nam je dobro poznato da kemikalije utječu gotovo na svaki dio života čovjeka pa prema tome uspostava sustava sigurnog upravljanja kemikalijama omogućava s jedne strane maksimalno iskorištavanje svih pozitivnih učinaka kemikalija na ekonomski razvitak i kvalitetu života a s druge strane njihovih moćnih, mogućih štetnih utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš. Zbog toga je u interesu svake države da stalno vodi brigu i potiče razvoj svog sustava kemijske sigurnosti. Hrvatska je na sreću oduvijek poklanjala posebnu pažnju kemijskoj sigurnosti zahvaljujući prvenstveno doprinosu Andrije Štampara i njegovoj brizi za javno zdravstvo kao što je kolega Franić rekao. Prvih dana nakon osamostaljenja Hrvatske postojeće zakonodavstvo a posebice Zakon o otrovima prilično dobro uredio je to važno područje zaštite zdravlja i okoliša. Uz to i drugi zakoni vezani uz zaštitu od štetnih učinaka kemikalija u hrani, vodi za, vodi za piće i zraku su primjereno pokrili to važno područje kemijske sigurnosti. Naravno nakon osamostaljenja tj. postizanja nezavisnosti zakonodavstvo Republike Hrvatske se u području kemijske sigurnosti i dalje razvijalo s tendencijom sve većeg usklađivanja s propisima 1999. godine Zakon o otrovima značajno je temeljen na direktivi Europske 1997. godine osniva se Hrvatski zavod za toksikologiju koji je ustvari kao što je rekao profesor Hebrang slijednik toksikološke službe glavnog stožera saniteta koja je tijekom Domovinskog rata odigrala vrlo važnu ulogu u organizaciji pripravnosti i odgovora na namjerno korištenje kemikalija ili industrijskih objekata u ratne svrhe. U listopadu 2003. godine donesen je Zakon o kemikalijama. U prosincu 2005. godine usvojen je novi Zakon o kemikalijama usklađen sa dvije direktive. Prva o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih tvari i druga o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište. Stjecanjem statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji u Republici Hrvatskoj ubrzao se i proces prijenosa direktiva i uredbi Europske unije u hrvatsko zakonodavstvo i u vrlo složenom području kemijske sigurnosti. To su Zakon o biocidnim pripravcima, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o hrani, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o prijevozu opasnih tvari, Zakon o predmetima opće uporabe. Moram naglasiti da iako Europska unija potiče svoje članice da uspostave i stalno unapređuju svoj sustav sigurnog upravljanja kemikalijama u pravnoj stečevini Europske unije ne postoji odredba kojom izričito određuje kako i što je potrebno učiniti u ostvarenju tog cilja. Zbog toga ne iznenađuje što postoji velika razlika među državama Europske unije u pogledu organizacije sustava kemijske sigurnosti te mehanizma međuresorske koordinacije i upravljanja vezano uz taj sustav. Europska komisija je preporučila izradu Nacionalne strategije sigurnosti kemikalija u Republici Hrvatskoj kao podloge za uspostavu integriranog, učinkovitog i racionalnog sustava sigurnog upravljanja kemikalijama sukladnog s propisima i praksom To je ujedno i cilj izrade Nacionalne strategije kemijske sigurnosti a svrha strategije je dakle da kroz međuresorsku suradnju utvrdi ravnomjeran razvitak svih aspekata zaštite zdravlja i okoliša od štetnih učinaka kemikalija uz odgovarajuću nadogradnju postojećih sustava zaštita kao što su: opća zaštita od kemikalija, zaštita od po zdravlje štetnih kemikalija u proizvodima za ljudsku uporabu, zaštita od po zdravlje štetnih kemikalija u okolišu, izgradnji sustava prevencije, pripravnosti i odgovora na nesreće s kemikalijama. Što se tiče osnovnih načela u pristupu izrade Nacionalne strategije kemijske sigurnosti poštivana su osnovna načela koja je Republika Hrvatska prihvatila kao članica Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih institucija odnosno prihvatila kao potpisnica konvencija i protokola te međunarodnih ugovora a koja su u skladu i sa temeljnim načelima Ustava Republike Hrvatske. A to su: načelo prevencije, načelo predostrožnosti, načelo onečišćivač plaća, načelo održivosti, načelo subsidijarnosti, načelo praćenja onečišćivača od kolijevke do groba, načelo međusektorske koordinacije, načelo pravo na istinu, načelo međunarodne suradnje. Zbog velikog broja do sada poznatih kemikalija na tržištu, a u cilju sigurnog upravljanja kemikalijama te zaštite ljudskog zdravlja i okoliša treba izraditi znači kvalitetan program za uspostavu učinkovitog sustava kemijske sigurnosti, a najbolji primjer za to je usvojena «Rich» uredba kao novi zakonodavni okvir Europske unije za zaštitu od opasnih kemikalija koja je u primjeni od lipnja 2007. godine. Kako je Republika Hrvatska obavezna osigurati usklađivanje postojećih zakona i budućeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije pred Republikom Hrvatskom je opsežan zadatak prilagodbe novom sustavu zaštite od štetnih učinaka kemikalija. Hrvatska demokratska zajednica će podržati ovu strategiju jer mislimo da se radi o izuzetno kvalitetnom dokumentu. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Po definiciji kemikalije su tvari i pripravci. Tvari su kemijski elementi i spojevi u prirodnom obliku ili načinjeni u proizvodnom procesu a pripravci su smjese i otopine. Iz same definicije je razvidno o koliko širokom području se radi ako spomenem ono što je već rečeno da ih u svijetu ima registriranih preko 100 tisuća, u našoj zemlji jasan je značaj kemikalija za svekoliki život civilizacije ali zasigurno je više pozornost usmjerena u onom smjeru glede štetnih učinaka kemikalija. Naravno štetnih učinaka za zdravlje ljudi i štetnih učinaka na okoliš. U ovom Visokom domu je dosta govoreno glede zaštite zdravlja ljudi, unapređivanja zdravstvenog stanja. Bit će naravno ako Bog da uskoro još rasprava glede okoliša isto tako zaštita okoliša je naš prioritet i mi možemo reći hvala Bogu širem europskom okružju imamo relativno dobro očuvan okoliš. Ako još k tome spomenemo da imamo i izuzetne zalihe pitke vode znači obveze su naravno još veće. I u svijetu se naravno razmišlja na taj način, pa eto sve države svijeta su već i na neki način u tom kontekstu već '92. usvajanjem Agende 21. poglavlje IX. Konferencije UN-a o okolišu i razvoju su se obvezale na neki način podcrtati zaštitu od, i stavljati pod nadzor kemikalija itd. Naravno je tu Konferencija o kemikalijama u Dubaiu isto tako koja na neki način dalje pojačava isto tako tu sigurnost itd. Za nas je naravno bitno ovdje iz bližeg okružja naravno, iz Europske unije kamo idemo. Dakle, ova spomenuta uredba Rich o kojoj je govorio više gospodin državni tajnik tako da se ne ponavljam. Ali zasigurno bi bilo nepravedno ne spomenuti da i u našoj zemlji se nisu nisu određene aktivnosti radile glede stavljanja pod nadzora kemikalija, pa zasigurno je potrebito ponovo spomenuti časnog doktora Štampara čije smo obljetnice ove godine proslavili. Dakle, njegove brige za javno zdravstvo i ogroman učinak na tome području. I zasigurno toksikološka služba Glavnog stožera saniteta je odigrala isto značajnu ulogu. Na tragu toga je Zavod za toksikologiju, ali izuzetni su učinci i da tako kažem zakonodavna aktivnost je učinjena posljednjih godina, pa o tome su kolege ranije govorile. Dakle, Zakon o biocidnim pripravcima, Zakon o kemikalijama, Zakon o provozu opasnih kemikalija mnogi drugi uistinu su, pa se čak mogao steći dojam da se radilo o uistinu brojnim zakonima koji bi se preplitali i preklapali. I to je primijećeno hajmo reći u Europskoj komisiji. A ako na to dodamo još da i ovo što je govorio državni tajnik, da kandidiramo za određena sredstva iz ovog IPA fonda zasigurno imamo onda obvezu napraviti ovu strategiju koja eto naravno uvažavajući budući smo mi prihvatili načela Ujedinjenih naroda o čemu je govorio kolega Kundić, a sljedeća su načela to je načelo prevencije, načelo predostrožnosti, načelo onečišćivač plaća, načelo održivosti, načelo supsidijarnosti, načelo praćenja onečišćivača, načelo međuresorske koordinacije, načelo prava na istinu sukladno Agendi i načelo međunarodne suradnje. Svako ovo načelo bi naravno moglo o svakom se raspravljati dulje vrijeme, ali ja bih samo spomenuo ovo sedmo možda koje gađa u bit, a to je načelo međuresorske koordinacije. Sigurno dobar temelj, ali to načelo međuresorske koordinacije dakle ono će povezati ja bih rekao, glavni zaključak koji se može iz toga izvući koji bi bio povezati horizontalnu i vertikalnu međuresorsku suradnju, konkretno povezati suradnju na primjer Ministarstva zdravstva zdravstva, socijalne skrbi, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva, vodnog gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, naravno Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Dakle, tu je bit u ovoj među dakle horizontalnoj i vertikalnoj međuresorskoj suradnji i što ćemo s time dobiti? Dobit ćemo u konačnici integrirani sustav kemijske sigurnosti koji se temelji dakle na toj međuresorskoj koordinaciji u suradnji svih sudionika, a u ostvarenju cilja, a to je zaštita od opasnih kemikalija, zaštita po zdravlje štetnih kemikalija u proizvodima za ljudsku upotrebu, zaštita po zdravlje štetnih kemikalija u okolišu, prevencija i pripravnost i odgovorima na nesreće kemikalijama. I peto, na kraju ono što je naravno što je naravno bit ove nacionalne strategije kemijske sigurnosti i integrirani sustav kemijske sigurnosti koji će zasigurno unaprijediti ovo prevažno područje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Nema ga, gubi pravo rasprave. Idemo dalje. Uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite.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 koje utječu na ekonomski razvitak i kvalitetu života, a s druge strane imaju štetni utjecaj na okoliš, na hranu, na vodu i zdravlje čovjeka. Uz to su prateće brojne i europske i UN-ove konvencije, međuvladini forumi za kemijsku sigurnost, internacionalne konferencije u upravljanju kemikalijama Europske komisije itd. Naša zemlja zaista kao što smo čuli ima određena iskustva i stoga zaista sve pohvale toksikološkoj službi Glavnog stožera saniteta koji je znao i u Domovinskom ratu reagirati kada je agresor iz Srbije namjerno koristio kemikalije. Već tada je bilo i zaista vidljivo danas ugrađeno u strategiji i prevencija i pripravnost i intervencija. Iz te službe je nastao '97. godine Zavod za toksikologiju. Zaštita od štetnih učinaka od kemikalija se u Republici Hrvatskoj uređuje velikim brojem zakona od Zakona o kemikalijama zadnjih 2005. godine. koji se uskladio sa direktivom Europske unije, zatim Zakon o biocidnim pripravcima, o zaštiti okoliša, o zdravstvenoj zaštiti o prijevozu opasnih stvari itd. Ova strategija zaista upućuje se ne razumije./… zbog kemijske sigurnosti koordinaciju među određenim ministarstvima što još više govori o složenosti ovoga problema. U Europskoj uniji se od 1. lipnja 2007. godine primjenjuje Uredba o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija. S njom su se ukinule razlike između starih i novih tvari što znači da sve tvari prema utvrđenim kriterijima trebaju proći registraciju i ocjenu opasnosti ukoliko se želi staviti na tržište u Europskoj uniji. Nove i stare tvari su u kategoriji opasnih tvari. Europska unija daje pravni okvir, Rich uredbu prema kojem je napravljena ova strategija, ali daje i svakoj državi određene ovlasti. Na tržištu imamo 100000 kemikalija. U Republici Hrvatskoj oko 5000. Međutim, registracija jedne kemikalije je zaista visoka i stoji kažu oko 30000 eura. Postavlja se pitanje da li možemo uspostaviti kontrolu nad trgovinom, da li možemo uspostaviti kontrolu nad uporabom, djelovanjem na okoliš i na ljudsko zdravlje kemikalija imajući u vidu koliki se kapital u ovom globaliziranom svijetu okreće i koliki je pred nama gospodarski njihov interes. Spoznaja o toksikološkim svojstvima i opasnosti po ljudsko zdravlje i okoliš je sve veća. Sve više pesticida izbacuje se jer su štetni za ljudsko zdravlje. Postavlja se i pitanje ocjene kriterija štetnosti ostataka pesticida u hrani za ljudsku upotrebu. Nameće se razmišljanje naravno i o ekološkoj proizvodnji u našoj zemlji gdje postoje velike mogućnosti. Maksimalna dopuštena količina pesticida u hrani i u hrani za životinje još nije prenešena u hrvatsko zakonodavstvo, a plan je da će biti prenešena Pravilnikom o maksimalno dopuštenim količinama pesticida u hrani. Hrvatski zavod za toksikologiju kao stručno i savjetodavno tijelo koje radi na temelju Zakona o kemikalijama, koje ima podatke o proizvodnji i stavljanju u promet i korištenju opasnih kemikalija. Na području Republike Hrvatske trenutačno niti jedan laboratorij ne obavlja ispitivanje opasnih kemikalija u skladu sa načelima dobre laboratorijske prakse nedostaju i stručnjaci. U Republici Hrvatskoj nije ovlašteni niti jedan laboratorij koji bi provodio ispitivanje koje su osnova za ocjenjivanje biocidnog pripravka u vezi s njegovim utjecajem na zdravlje ljudi, životinja ili okoliš uključujući naravno i metode koje se pri tome koriste. registar biocidnih pripravaka isto tako nije pripremljen, nemamo stručnjaka, no sustav je razrijeđen u ovoj strategiji i vjerujem da će se to u narednom periodu akcijskim planom ispraviti. Strateški cilj je zaista osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi, posebice djece. Kemikalije prisutne u raznim proizvodima od plastike te u pesticidima kod djece mogu izazvati promjene u funkciji bubrega, promjene endokrinoga sustava i metabolizma. Procjenjuje se da tisuću od 55 tisuća umjetnih kemikalija djeluje na razvoj fetusa. Kemikalije djeluju direktno ili putem zagađenog okoliša. Svaka treća igračka uvezena iz Kine ili s istoka koja se prodaje u Republici Hrvatskoj je neispravna. HZZO je proveo analizu na 69 igračaka slučajno odabranih u hrvatskim dućanima, 21 nije prošao laboratorijski test, što je 30,4%, neki imaju neugodan miris, ispuštaju boju. Igračke od plastike, odnosno omekšanog PVC-a koji djeluju poput gume sadrže često zabranjene spojeve ftalate, a taj spoj ne smije sadržavati niti jedna igračka. Osim što su kancerogeni, ftalati mogu poremetiti genetski razvoj djeteta. U Republici Hrvatskoj je potrebna i kontrola zdravstvene ispravnosti odjeće, preplavljeni smo odjećom i tekstilom Dalekog istoka. U pravilniku zakona koji propisuje zdravstvenu kontrolu piše da se ona odnosi na proizvode koji dolaze u dodir s kožom ili sluznicom, ili su namijenjene zagrijavanju tijela. Kontrole ipak pak u potpunosti nema. Međutim, strategija na svu sreću to razrađuje. Ova nacionalna strategija posebno naglašava da postojeći zakonski sustav kojim se osigurava zdravstvena ispravnost vode za piće ne osigurava učinkovit sustav zaštite od štetnih kemikalija u vodi za piće. Neću ponavljati ono što se dešavalo u proteklom periodu, javni vodovodi nisu u sustavu vodoopskrbe. Dakle, iz strategije je vidljivo što treba raditi. I na kraju, zaista budućnost bi bila stvoriti svijet u kojem živimo bez otrovnih kemikalija. Možda je za to prekasno, ali svakako moramo uspostaviti strogu kontrolu radi nas samih i radi radi naše djece, a to je upravo obuhvaćeno ovom strategijom. Hvala. 25.4. ove godine donijeli smo Zakon o provedbi Europske uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija. Zakon je kratak, na dvije stranice, iako se odnosi na izuzetno bitan dokument, ne samo po život građana u Hrvatskoj, nego i po sudbinu gospodarstva koje se bavi djelatnošću sa kemikalijama. Zakon kaže da je u Hrvatskoj obvezujuća provedba europske uredbe pod nazivom Rich kojom se propisuju obveznici, rokovi i postupak za registraciju i ograničavanje kemikalija na području Ova uredba je veoma kompleksna i sa svojim aneksima ima oko 2 tisuće stranica, anakucij, direktive i smjernice čine još oko 8 tisuća stranica. To je materijal od jednog metra visine. Njega naravno zbog obima materijala nema uz ovaj zakon u "Narodnim novinama", već samo na internet stranicama Ministarstva zdravstva. No glavni problem i nije pročitati, naučiti, shvatiti tu regulativu, nego u tome što gospodarstvo nije informirano da takva regulativa uopće postoji ili nije u dovoljnoj mjeri. Velika je industrija sigurno nešto upućenija, ali manji koji rijetko čitaju "Narodne novine" i sličnu publikaciju su potpuno neupućeni u novu regulativu s kemikalijama, europsku regulativu. A svrha Rich-a je zaštita europskog gospodarstva, tržišta i ljudi koji kupuju i koriste kemikalije u životu, zaštita kroz zabrane uvoza uvoza iz drugih zemalja ili proizvodnje neregistriranih, neispitanih kemikalija unutar Europske unije. Da bi se kemikalija mogla proizvoditi uniju, mora proći postupak predregistracije, registracija, odnosno ispitivanja svojstava i samo ona kemikalija koja uspješno prođe taj postupak moći će se proizvoditi ili uvoziti u Registrirati treba sve tvari koje prelaze količinu od jedne tone proizvodnje uvoza ili izvoza, bilo da se nalaze u čistom obliku, ili u kakvom preparatu kao smjesa tvari i tvari u gotovim proizvodima iz kojih se te tvari mogu izlučiti. Osnovna stvar registracije da se kemikalije, pogotovo one stare kemikalije stavljene na tržište prije '81. godine koje nisu prošle opsežna ispitivanja, posebno na kancerogenost, mutagenost i reproduktivnu sposobnost registriraju. Sve one će ponovno morati proći proces detaljnih ispitivanja i tek po završetku tog procesa moći će se registrirati u Europskoj agenciji za kemikalije u Helsinkiju i stavljati na tržište. Postupak naravno nije naprasan jer to bi značilo zaustavljanje proizvodnje i korištenja proizvoda s kemikalijama koje moraju proći postupak ispitivanja, pa će se to rješavati unutar određenih rokova u kojima se postupak mora dovršiti, ovisno o količinama tvari koje se stavljaju na tržište, ali i opasnostima od njih rokovi su 2010., 2013., 2018. godina. U čemu je sad problem? U zadnjem članku našeg Zakona o obvezi provedbe uredbe Rich-a u Hrvatskoj stoji da on stupa na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u I ona većina nedovoljno upućenih proizvođača uvoznika ili izvoznika kemikalija u Hrvatskoj su reagirali, oh pa to je još daleko, ne budemo se sad s tim opterećivali. Ionako iz zakona kratkog bez uvida u metar debelu uredbu ništa ni ne mogu znati. Ma naš zakon o Rich-u stupa na snagu odmah. Odmah se gospodarski subjekti trebaju predregistrirati te krenuti u postupak ispitivanja i registracije da bi našim ulaskom u Europsku uniju odmah mogli biti sa proizvodom na europskom tržištu. Ako će sa postupkom predregistracije i registracije krenuti tek po ulasku našeg u Europsku uniju, mnogi će moći samo staviti ključ u bravu. Tražim da Ministarstvo zdravstva hitno i detaljno, ali u dnevnim medijima pokrene ovu temu, informira gospodarske subjekte koji rade s kemikalijama da imaju obveze odmah sad da bi ako izvoze ili imaju ambiciju da izvoze u Europsku uniju, do ulaska Hrvatske u Europsku uniju imali registraciju i kontinuirani nesmetani put na zajedničko europsko tržište. A svi oni ostali koje ne interesira izvoz, isto tako će morati imati registracijski dokument da bi mogli proizvoditi i prodavati kemikalije i u Hrvatskoj nakon našeg ulaska u Ponavljam, Uredba Rich se mora poštovati i po njoj raditi sad, a ne po ulasku u Europsku uniju pa tražim da Ministarstvo zdravstva jasno i hitno to kaže gospodarstvenicima, da adekvatno promijeni ovu završnu zbunjujuću odredbu iz travanjskog Zakona o Richu. Uostalom po Uredbi o Richu proces predregistracije kemikalije je započeo 1.6. i završava u ponedjeljak ako se ne varam. Prema neslužbenim informacijama niti jedna ili samo jedna hrvatska tvrtka je završila predregistracijski proces za kemikalije. Ima tu i praktičnih problema itekakvih. Registraciju kemikalija može izvršiti samo tvrtka sa sjedištem u Europskoj uniji, tako da izlaz za naše zainteresirane proizvođače ili izvoznike kemikalija angažiranje strane firme koja to može učiniti ili osnivanjem vlastitog poduzeća vani. Ako se za taj posao angažira nekog vanjskog, tada treba biti oprezan i u ugovor obvezno staviti odredbu da nakon pristupa Hrvatske Europskoj uniji sva prava iz registracije kemikalije pripadaju hrvatskoj firmi. Osim toga postupak registracije kemikalije kod europske Agencije za kemikalije u Hellsinkyju košta desetke, a za nekoga i stotine tisuća eura. Još jednom upozoravam da je Ministarstvo zdravstva pogrešnom odredbom o važenju Uredbe Richa tek od ulaska Hrvatske u Europsku uniju unijela zabunu ili zabludu kod hrvatskih gospodarstvenika sa kemikalijama pa će sigurno ostati neke tvrtke koje neznaju da trebaju nešto činiti odmah, a ne po ulasku u pa će za koju godinu možda morati dati ključ u bravu. Zato tu zabunu i zabludu treba otkloniti odmah formalnim ispravkom Zakona o uredbi Richa, ali i adekvatnim informiranjem hrvatske javnosti o poslovima koje trebaju činiti odmah da bi i sutra bili na tržištu. Ja do sada u medijima nisam vidio niti jednu kvalitetnu informaciju koja bi bila korisna i instruktivna proizvođačima, uvoznicima ili izvoznicima kemikalija. Tko treba predregistrirati i registrirati kemikaliju, koje sve kemikalije, u kojim rokovima, kome se treba predati registracijska dokumentacija, tko to može učiniti za njih, da li svi proizvođači kemikalija to moraju činiti pojedinačno ili mogu objedinjeno kroz reprezentante za neke kemikalije, koliko to košta, koje su moguće zapreke na registracijskom putu itd. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. U cilju sigurnog upravljanja kemikalijama u Republici Hrvatskoj, odnosno kontinuiteta kemijske sigurnosti do sada su doneseni Zakon o otrovima i Zakon o kemikalijama. razumije se./ … nadležnosti i nedorečenosti u zakonodavstvu, Vlada Republike Hrvatske je zbog sigurnijeg gospodarenja kemikalijama izradila nacionalnu Strategiju kemijske sigurnosti kao podlogu za uspostavu integriranog i učinkovitog sustava sigurnog upravljanja kemikalijama. U pristupu izrade nacionalne strategije kemijske sigurnosti poštivana su osnovna načela koja je Republika Hrvatska prihvatila kao članica Ujedinjenih naroda i drugih međudržavnih institucija, odnosno prihvatila kao potpisnica konvencija i protokola te međunarodnih ugovora, a koja su u skladu i sa temeljnim načelima Ustava Republike Hrvatske. Zbog specifičnog povijesnog razvitka zakonodavstva Europske unije, ne postoje jedinstveni i konceptualni, odnosno zakonodavni okvir o kemijskoj sigurnosti. Svaka članica Europske unije samostalno određuje prema svom državnom uređenju, političkom i socijalnom razvitku te specifičnim nadležnostima i organizaciji provedbe svojih zakona, tj. uredbu Europske komisije što se odnosi i na zaštitu od mogućih štetnih učinaka kemikalija. Nema niti jedne države koja sve aspekte zaštite od štetnih učinaka kemikalija uredila u jednom zakonu i kroz nadležnost jednog resora državne uprave. Slijedeći s jedne strane sveopće prihvaćene principe, a s druge pravni sustav Europske unije, donesena je Odluka o konceptualnom okviru Strategije razvitka sustava kemijske sigurnosti koji se temelji na pet osnovnih područja koje je prije spomenuo dr. Milinković. Glavni razlog za ovakav pristup leži u činjenici što je zakonska zaštita od štetnih učinaka kemikalija za svako područje specifična kao i nadležnost za opći razvitak svakog od navedenih područja. Zadnje poglavlje predstavlja horizontalno objedinjavanje mjera koje će omogućiti ostvarenje osnovnog cilja, a to je uspostava integriranog, usklađenog, učinkovitog i dinamičnog sustava kemijske sigurnosti kroz međuresorsku koordinaciju, suradnju i ravnomjerni razvitak svakog od segmenata kemijske sigurnosti. Opći okvir zaštite ljudskog zdravlja ljudi i okoliša od kemikalija predstavlja temeljni zakonski okvir kemijske sigurnosti. Klasično je zakonodavstvo koje se prvenstveno bavilo zaštitom od kemikalija koje se koriste kao otrovi evaluiralo s vremenom u temeljni zakonski okvir koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš od opasnih kemikalija, tvari i pripravaka. U zakonodavstvu Europske unije to se temeljilo donedavno na okvirnoj direktivi iz 1967. godine o klasifikaciji, pakiranju i označavanju opasnih kemikalija te brojnim drugim izvedenim direktivama i uredbama. U zakonodavstvo Republike Hrvatske prenesene su odredbe o prijavljivanju nove tvari, o razmjeni podataka o prijavljenim tvarima, o procjeni rizika od prijavljenih tvari, o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih tvari, odredbe kojima je propisano na što se odredbe direktive ne primjenjuju, pojmovi koji se korite u direktivi i odredbi o oglašavanju opasnih tvari i odredbe o sigurnosno-tehničkom listu. Imajući u vidu da se nesreće sa kemikalijama događaju bez obzira na sve preventivne, mjere internacionalni program kemijske sigurnosti preporučuje da svaka država treba u okviru svog sustava kemijske sigurnosti uspostaviti i sustav pripravnosti intervencija i uklanjanja posljedica nesreća s kemikalijama. Uz brigu o zaštiti stanovništva u slučaju nesreća s kemikalijama, svaka država treba razviti dobar sustav zdravstvene skrbi u pojedinačnim slučajevima trovanja kao npr. kroz program centara za kontrolu trovanja i kliničke toksikologije. Nakon 11. rujna 2002. godine sve države svijeta, a posebice članica Europske unije su evaluirale kroz nacionalne programe prevencije, pripravnosti i interventne sposobnosti u slučaju terorističkih napada s kemikalijama. Rezultat je pokazao kako se velike nesreće tako i za terorističke napade da sustav prevencije intervencije u velikoj većini država nije na odgovarajućem nivou. Tijekom 2007. godine doneseni su, odnosno izmijenjeni i dopunjeni sljedeći zakoni od važnosti za uspostavu sustava kao što su Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o prijevozu opasnih tvari. Uz navedene, postoje i brojni drugi zakoni i podzakonski akti koji uređuju specifične aspekte prevencije, pripravnost intervencije u slučaju nesreće kao npr. oni koji su vezani uz oružane snage, nuklearne i radioaktivne tvari, eksplozive itd. Na kraju procesa izrade Nacionalne strategije kemijske sigurnosti može se zaključiti da su zadovoljeni svi bitni preduvjeti za uspješnu provedbu strategije. Zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od štetni učinka kemikalija predstavlja značajan dio pravne stečevine Europske unije koju Hrvatska mora, ne samo prenijeti u svoje zakonodavstvo, nego i stvoriti uvjete za njihovu provedbu. Stoga je jasno da Nacionalna strategija kemijske sigurnosti predstavlja važan instrument za horizontalno povezivanje različitih zakonskih propisa i učinkovito povezivanje provedbenih nadležnosti. Zahvaljujem. Zahvaljujem. I u ime kluba SDP-a, pet minuta, uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Još jednom bismo željeli podcrtati važnost primjene raznih konvencija, rezolucija, strategija, pa i zakona koji se donose u ovom visokom domu. Naime, u kontekstu kemijske sigurnosti donesena je Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku koja je objavljena u "Narodnim novinama" 133/05. 133/05. To nije vaše ministarstvo, to je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja pa se govori i o zagađivanju zraka lebdećim česticama kao što su PM 10 i definiraju se da frakcija lebdećih čestica koja prolazi kroz ulaz sakupljača propisa normon hrn itd. učinkovitošću odstranjivanja čestica aerodinamičnog promjera 10 metara. I za takve čestice stvarno nisu potrebni sofisticirani instrumenti, maseni spektrometri itd. Dovoljno je uzeti dalekozor pa gledati čestice na nebu, jer se radi o asteroidima i meteorima. Radi se o očitoj greški jer je prilikom pretvaranja fontova iz jednih u druge ispao onaj mikro, pa umjesto mikrometra su ostali metri pa eto naša uredba je sukladna sustavu globalne mreže osmatranja asteroida i obrane od takvih napada. Međutim, da se to ne bi dešavalo treba više ozbiljnosti prilikom objavljivanja uredbi i zakona u "Narodnim novinama", a ako sustav Microsoftovog Worda i Microsoft Officea nije dovoljno dobar da se to i ostvari, preporučio bih svesrdno i državnoj upravi jednog malog pingvina koji je zaštitni znak Linuxa, operacijskog sustava kao i uporabu Open Officea kao alternativnog sustava Microsoftovom Officeu kod kojih se ovakve greške naprosto ne dešavaju. Hvala lijepa. A i uštedilo bi se na državnom proračunu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem i na dodatku. Želi li predstavnik Vlade? Da. Uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Dozvolite, trebao bih samo odgovoriti na nekoliko stvari. Dakle, moguće je da kada bilo tko tko čita tekst da li će ga razumjeti ili ne je stvar pojedinca i vrlo lako je moguće da netko ne može razumjeti tekst koji se čita. Međutim, reći da je odredba koju je donio Hrvatski sabor, ne Ministarstvo zdravstva, da je zbunjujuća, to je u redu ali nema potrebe za izmjenom zato što se jasno zna zašto je odredba donesena. Treba reći sljedeće. U Europskoj uniji Uredba Rich je na snazi. Uredba Rich je zakon Europske unije. Republika Hrvatska nije članica Europske unije iako će to vrlo brzo postati. Ali u periodu dok nije članica ne može preuzimati Iz tog razloga je Zakon o provedbi uredbe Rich donesen, ali je rečeno da će sa danom ulaska u Europsku uniju… Zašto je on sad donesen? Nije bilo potrebe, moglo ga se donijeti na dan upravo ulaska u Europsku uniju. Međutim, prijedlog koji je išao u tom smjeru išao je iz razloga upravo da digne pažnju javnosti jer već sada, znači cijela kemijska industrija i svi koji se bave kemikalijama, a koji rade sa Europom znači koji izvoze na područje Europske unije, oni su se već sada našli sa tim problemom jer je Uredba Rich na snazi. Prema tome, oni su imali vremena. Zato smo i naveli u uvodnoj riječi što se radilo, da li je dovoljno, uvijek se može više, ali da se naznači znači da oni moraju se sa tom Uredbom Rich uskladiti. Tako da su i naši veliki proizvođači i u prehrambenom dijelu gdje se koriste već davno registrirali preko ili svojih tvrtki u inozemstvu ili sa tvrtkama partnerima određene kemijske supstance ili kemijske spojeve u Helsinkiju. Tako da one koje primjena Uredbe Rich u Europskoj uniji već sada na neki način ograničava, ograničit će i za dvije godine. Ono što se mora reći, da danom ulaska Hrvatske u će trebati i za one koji na području Republike Hrvatske rade i proizvode će trebati isto tako registracija u Europi. Novih spojeva u Republici Hrvatskoj nije primjećeno i nije pokušana registracija, ali treba reći da je ukupan spoj negdje preko 4000 stranica kemijskih kemijskih spojeva koje idu u registraciju. Zato se tvrtke i pokušavaju registrirati na način da se registrira ono što je nužno i što je neophodno. Sa strane Ministarstva zdravstva je pokrenut proces i ići će dalje da se da značaj i važnost, dakle praćenje što se događa po Uredbi Rich na način kao što je to učinjeno sada i na način na koji ćemo dalje pokušavati aktivirati i Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku udrugu poslodavaca i Obrtničku komoru i sve druge asocijacije u društvu koje trebaju pomoći da se upravo naše poduzetnici pripreme da i onog dana kad postanemo članovi mogu dalje raditi. Iako, neće biti na takav način obvezujuća da neće moći u vlastitoj državi raditi. Neće jednostavno moći imati međudržavni promet. Hvala lijepo.